Poštovane kolegice zastupnice i poštovani kolege zastupnici, nastavljamo u plenarnom zasjedanju popodnevnom Hrvatskog sabora. Sada je na redu - Prijedlog odluke o razrješenju članice Vijeća za elektroničke medije Predlagateljica odluke je Vlada Republike Hrvatske u skladu sa člankom 68. Zakona o elektroničkim medijima. Prijedlog odluke ste primili. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Ministar kulture poštovani Berislav Šipuš. Izvolite ministre. vrlo kratko. Vijeće za elektroničke medije ima 7 članova, imenuje ih i razrješava Hrvatski sabor. Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske odlukom Sabora od 4. srpnja 2014. godine, a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske gospođa Alemka Lisinski imenovana je članom Vijeća za elektroničke medije na vrijeme od 5 godina. Prema članku 68. stavku 11. Zakona o elektroničkim medijima Hrvatski sabor može razriješiti člana vijeća prije isteka mandata na prijedlog Vlade Republike Hrvatske ako osoba podnese zahtjev za razrješenje. Alemka Lisinski podnijela je zahtjev za razrješenjem s dužnosti iz osobnih razloga s danom 7. rujna 2015. na koje je imenovana odlukom Hrvatskog sabora od 4. srpnja 2014. Hvala lijepa poštovani ministre. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po klubovima zastupnika. Na redu je Klub zastupnika Nezavisnih ljevičara i poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite kolega Vukšić. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Vrlo kratka će bit rasprava, mogao sam to i replikom, a to je uvijek mi je drago kada netko daje ostavku, znači kada se rješava dobro plaćenog mjesta i imali smo slučaj u Agenciji za elektroničke medije da smo ako se sjećate jednu članicu pokušavali tri godine uvjeriti da jest u sukobu interesa i na kraju se ispostavilo da jest u sukobu interesa i da je bila na dvije funkcije u HINA-i u u Agenciji za elektroničke medija. Alemka Lisinski je jedna od boljih novinarki koje sam u životu čitao, upoznao itd. i žao mi je što odlazi iz Agencije za elektroničke medije jer tamo su potrebni stručni ljudi kako bismo ovu baru koja se zove medijski prostor učinili što prohodnijom i stvarno žao mi je. Nadam se da će idući saziv Sabora izabrati nekoga tko će znati obavljati taj posao. Hvala lijepa, samo toliko. Hvala lijepa poštovani kolega. U ime kluba OraH-a u Hrvatskom saboru poštovani zastupnik Mladen Novak. Nažalost nije u dvorani pa gubi pravo rasprave o ovoj temi. Iscrpili smo listu prijavljenih za raspravu o ovoj temi. Glasovat ćemo o prijedlogu odluke sutra.